Уважаеми народни представители, времето, определено за почивка по искане на парламентарна група изтече. Заседанието продължава. Искам да поясня, че при прегласуването на предложението за продължаване на днешното пленарно заседание по контрола до изчерпване отговорите на всички народни представители от страна на всички министри резултатите са: общо гласували 67 народни представители; от тях „за” „против” – 10; „въздържали се” – 18. Кворумът за днешното пленарно заседание е 78 народни представители, така че решението не е прието. Направих справка със стенограмата. Допуснала съм лапсус

Според промените, които са направили парламентарното мнозинство в чл. 49, не е необходим кворум при провеждането на парламентарния контрол. Мога да прочета конкретния текст: „В случаите на продължаване на заседанието при липса на кворум в пленарната зала може да се проведе само парламентарен контрол”. Очевидно при това гласуване в залата нямаше необходимия кворум, но според разпоредбите на Правилника заседанието продължи. Мисля, че сега е моментът, когато да се създаде практика дали по въпросите, които се отнасят за парламентарния контрол, какъвто е гласуваният въпрос, не е редно да се приложат други правила, а именно решенията, свързани с парламентарния контрол, да се вземат с мнозинство от присъстващите в залата. Мисля, че това е коректното тълкуване, защото ако сме узаконили липсата на кворум по време на парламентарния контрол, по-точно ако Вие сте узаконили липсата на кворум по време на парламентарния контрол, е необходимо да съществуват и адекватни процедури за вземане на решения в този отрязък от време. Ясно е, че всякакви въпроси, свързани с приемането на закони и с други актове на парламента, няма как да бъдат обсъждани в рамките на парламентарния контрол. Въпроси Въпроси обаче, свързани с парламентарния контрол, например докога да продължи той, дали да бъдат разместени отговорите на министрите поради възникнала необходимост, дали да има удължаване, или намаляване на времето – нещо, за което е необходим акт на пленарната зала, трябва да има специални правила, които да уреждат този въпрос. Тъй като е нормално, когато няма изричен текст, това да става по логиката на предишните текстове, мисля, че в момента, когато няма изискване за наличие на кворум, решенията в пленарната зала трябва да се вземат с мнозинство от присъстващите.

защото за това решение гласуваха мнозинството от присъстващите в пленарната зала при липса на изискване за кворум, тоест 121 народни представители. Аз предлагам да приемем за валидно това, което казахте по рано днес, и заседанието да продължи до изчерпването на отговорите на всички министри, министри, включени в парламентарния контрол. Ще Ви помоля да създадете организация те да се явят в пленарната зала, за да могат да отговорят на нашите въпроси. че правилата в Правилника, които уреждат петъчния парламентарен контрол, се нуждаят от пренаписване. Ще подготвя след края на заседанието нарочно писмо до ръководството на всички парламентарни групи, от които ще очаквам в подходящ срок предложения за промяна в Правилника относно начина на провеждане на петъчния контрол. Заявявам, че поредността на министрите и тяхното участие в този контрол до промяна на правилата в Правилника ще се извършва от Председателския съвет, който традиционно се провежда всяка сряда с начален час 8,30 ч. Продължаваме с днешния контрол. въпрос от народните представители Михаил Миков и Филип Попов относно закриване на териториалното поделение на Агенция „Митници” във Видин. Заповядайте, господин Попов.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! С решение на Министерския съвет по предложение на Вас, господин Министър, е закрито териториалното поделение на Агенция „Митници” във Видин. Сигурно знаете, че във Видин се намират два важни транспортни коридора – номер 7 и номер 4; че Видин граничи с два контролно-пропускателни пункта със Сърбия – Брегово и Връшка Чука, а е започната и процедура по изграждане на трети между Селаш и Ново корито. Служителите на Митница – Видин, са добре обучени, минали са редица квалификационни изпити. Митница – Видин, има изключително добра материална база.

Въпреки тези реформи твърдя, че звеното на Митница – Видин работи добре и това го доказват и техните резултати от миналата година, защото са заловени над 230 килограма 70 хиляди фалшиви евро, бойни пистолети, над 1 милион къса цигари и други стоки. Предвид на гореизложеното, нашият въпрос към Вас е: кои са причините и какво наложи закриването на териториалното поделение на Агенция „Митници” във Видин? Това закриване доведе до остро недоволство у гражданите на Видин и до протест в защита на Митница – Видин. Благодаря. Благодаря Ви, господин Попов. За отговор – министърът на финансите господин Горанов.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 основните финансови и организационни аспекти на дейността на Агенция „Митници”, и с оглед подобряване организацията на структурата и функционирането й, със заповед от 28 ноември 2014 г. министърът на финансите, считано от 6 декември 2014 г., закри Митница Видин и Митническо бюро „Свободна зона – Видин”. Причините за това се съдържат в следния анализ: осъществените дейности и събраните приходи от Митница Видин за периода януари – октомври 2014 г. са довели до приходи в размер на 3,93 млн. лв., което представлява

Спрямо предходен период е налице намаление на събраните приходи с 1 млн. 150 хил. лв. или с 22,5% неизпълнение на плана в сравнение със заложените 5,07 млн. лв. Следва да се отбележи също така, че за периода от 1 септември 2013 г. до 5 декември 2014 г. в информационните системи – тук е интересна тази статистика, в информационните системи на Митническо бюро „Свободна зона – Видин” са регистрирани 13 митнически декларации за внос, една митническа декларация за транзит от отправно митническо учреждение и пет митнически декларации за транзит от получаващо митническо учреждение, за период от повече от една година. Същевременно анализът показа, че разходите на Митница Видин за периода от 1 септември 2013 г. до 31 декември 2013 г. са в размер на 642 хил. а за периода от 1 януари 2014 г. до 30 ноември 2014 г. – в размер 1 млн. 967 хил. 439 лв., тоест половината от събраното отива за издръжка на прекрасната сграда, която има във Видин. Със закриването на Митница Видин бе създадена необходимата организация за осъществяване на непрекъснатост на митническия надзор и контрол, без да бъдат създавани затруднения на икономическите оператори на територията на закритата Митница Видин. Създадено е Митническо бюро Видин в Митница Лом. Митническите учреждения Пункт Брегово, Пункт Връшка чука и Пункт пристанище Видин са преобразувани като дейността, компетентността, правата и задълженията им преминават към Митница Лом. Със закриването отделите в „Обща администрация” на Митница Видин се увеличи броят на служителите с контролни функции в специализираната администрация. В новосъздаденото Митническо бюро са открити работни места, свързани с различни направления на митническата дейност – „Акцизи”, „Последващ контрол”, „Митническо оформяне”, „Митнически режими и процедури”, „Тарифна политика”, с цел бизнесът и гражданите да получат по-добро обслужване и да не им се налага да пътуват до Митница Лом. При закриването на Митница Видин няма съкратени служители на Агенция „Митници”. Всички служители са разпределени по работни места в Митническо управление Лом, Митническо бюро Видин и в митническите пунктове. За служителите, които изпълняват служебните си задължения (председателят дава знак за изтичане на преназначени в Митница Лом служители, са осигурени условия за изпълнение на служебните им задължения. Обръщам внимание, че наистина добрите материални условия... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това – в дупликата, господин Горанов. Сега ще има възможност за реплика от страна на господин Попов.

госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, от изложеното от Вас разбрах, че разглеждате Митница Видин единствено като приходна администрация. Аз твърдя, че митницата има единствената институция, която има специализирани структури за борба с контрабандата, доказателство за което са и тези заловени стоки през миналата година. Освен това, уважаеми господин Министър, това действие мисля, че наистина кореспондира и с риториката, поета и от Вашата партия, за специално внимание на Северозапада и Видин. Всяка една администрация, изнесена от този най-беден край на България – от Видин, неминуемо води до понижаване развитието на града, на икономиката, на бизнес средата и връщане с много, много години назад на цялата инфраструктура, при все, че има и Дунав мост 2.

Тя може да изпълни своите социални функции, когато събере и напълни българския бюджет, който има немалка социална част. Обърнах внимание, че нито един служител не е освободен. Напротив, общата администрация е впрегната да работи с типично митнически функции и на практика бизнесът, който функционира или който ползва инфраструктурата на територията на област Видин не е загубил възможност за бързо и качествено митническо обслужване. Нещо повече, ако толкова е важно за Вас, аз поемам ангажимент да инициирам прехвърлянето на прекрасната сграда на Агенция „Митници” в полза на общината, за да може тази инфраструктура наистина да може да бъде използвана в полза на гражданите на град Видин. Така че не смятам, че по някакъв начин с това движение, освен че сме оптимизирали работата на приходната администрация, сме подложили под съмнение

Правя следната процедура – да направим едно гласуване за извънредно заседание във вторник с точка единствена – Парламентарен контрол, за да можем да изчистим голямото количество натрупали се въпроси, тъй като и аз лично чакам от три месеца да дойде министър Петкова, на енергетиката, да обясни за увеличението цената на електроенергията. Преди това ще Ви помоля, госпожо Председател, да извършите и поименна проверка, преди гласуването.

Следващият въпрос е от Мартин Димитров и Петър Славов относно искане за нотификация от Европейската комисия за въвеждането на измервателни уреди, съгласно последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове. Уважаема госпожо Председател, господин финансов Министър, дами и господа! С голямо мнозинство това Народно събрание взе ключово решение за засилване на контрола върху акцизните стоки, включително алкохола и цигарите. Тези изменения бяха записани в Закона за акцизите и данъчните складове под формата на въвеждане на специализирана апаратура, която да доведе до по-точно отброяване на количествата, на различни количествени показатели. Проблемът обаче, е, че в Закона беше изрично записано, като не стана ясно кой е направил и това предложение, честно казано, да има първо нотификация от Европейската комисия, която да бъде поискана от Министерството на финансите, и след това – шест месеца по-късно, тези разпоредби да влязат в сила. Тоест, ние направихме нещо добро. Има необходимост от затягане на контрола върху акцизните стоки, без всяко съмнение, обаче тези мерки не само, че не са влезли в сила, а има реална опасност и в 2015 г. да не влязат в сила, поради двете неща – нотификация, от една страна, от страна на Европейската комисия, което означава, казано простичко, съгласие от страна на Европейската комисия, и, второ, шестмесечен срок след това за влизане в сила. Господин финансов Министър, Вие сте най-заинтересован, заедно с българския парламент тези изисквания да влязат в сила, за да можем да затегнем контрола и да подобрим данъчната събираемост по отношение на акцизните стоки. Затова конкретният ми въпрос към Вас е: поискахте ли такава нотификация от Европейската комисия? Кога смятате, че тази процедура ще бъде завършена, така че тези по-добри мерки за контрол, да станат ефективни, да влязат в действие? Смятате ли, че в 2015 г. този режим ще влезе в сила или ще стигнем до неприятното развитие – да очакваме влизането в сила на този по-строг контрол чак през следващата година?

съгласно разпоредбата на § 9а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, данъчно задължените лица, които трябва да използват средствата за измерване и контрол се привеждат в съответствие в срок до шест месеца от постановяване на решението на Европейската комисия за процедура по нотификация, приета от Министерството на финансите. Това е, което питате. Когато се въвежда нормативно изискване за задължените лица, свързано с използване на технически средства – уреди, технически стандарти, регламенти и правила, те следва да бъдат одобрени от Европейската комисия чрез нотификационна процедура между държавите – членки на Европейския съюз. Това е в съответствие с Директива 98/34 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти, регламенти и правила относно услугите на информационното общество. Целта е недопускане нарушаване конкуренцията между производителите на технически средства в Европейския съюз и ненарушаване на правилата на вътрешния пазар. Директивата, която цитирах, предвижда система за нотифициране, която позволява на държавите членки и на Комисията да проверяват съответствието на нотифицираните проекти на законодателството с това на Европейския съюз и включва два етапа: нотифициране на проектите на нормативен акт, въвеждащ изисквания, които представляват технически регламент по смисъла на Директивата, и второ, промяна на техническия регламент в случай на несъответствие с правото на Европейския съюз. В конкретния случай приетите промени в Закона за акцизите и данъчните складове по отношение на средствата за измерване и контрол, въведени с Разпоредбата на чл. 4, т. 55, представляват технически регламент по смисъла на чл. 1, § 11 от Директивата. Същите следва да бъдат нотифицирани преди приемането им. Процедурата по нотификация по реда на Директивата е специфична и се отличава от стандартната нотификационна процедура в Европейската комисия, тъй като изисква взаимно признаване на техническите регламенти от всички държави членки. В нотификацията до Европейската комисия средствата за измерване и контрол по смисъла на чл. 4, т. 55 от Закона трябва да бъдат подробно описани, включително техническите характеристики, и да се даде възможност на Европейската комисия и държавите членки да оценят влиянието им върху стопанските субекти на територията на Европейския съюз. Изготвянето на подобно описание на техническия регламент „Средства за измерване и контрол”, изисква време за анализ и дефиниране на точните технически изисквания към средствата за измерване и контрол, за да не се допусне несъответствие с правилата, определящи Директивата. Следва да се отбележи, че част от средствата за измерване и контрол по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове не са самостоятелни уреди за измерване. Те представляват сложна система, която трябва да бъде изградена. Тя включва уреди за измерване и разработване на софтуер и други комуникационни средства. Подобни системи не са стандаратизирани на ниво Европейски съюз, нито на национално ниво. Необходимо е системите да бъдат подробно описани, за да могат да бъдат оценени от другите държави членки. Работим съвместно с българския Институт по метрология, Агенция „Митници”, Министерството на финансите и Държавната агенция за метрология и технически надзор. надзор. Предстои в непродължителен срок да предложим изменения в закона, които да я доближат до възможността да реализираме целите му, тоест автоматичен контрол и избягване възможността за отклоняване плащането на акциз.

От Вашия анализ, който беше представен пред мен и моите колеги, става ясно, че до момента Вие не сте го направили, подготвяйки искането за нотификация. Това, което ни притеснява, господин Министър, е, че с това темпо през 2015 г. ние няма да имаме този стриктен контрол.

как в най-кратки срокове да затегнем контрола върху акцизните стоки, включително цигарите и алкохола и това да заработи през 2015 г. Съгласен съм, процедурата не е проста. Въпросът е как бързо да постигнем резултати, защото Вас, господин Министър, скоро ще Ви питат за изпълнението на данъчните приходи, включително акцизите. Вие ще бъдете първият, който ще бъде попитан. След това хората ще попитат и нас. Така че ни интересува как в кратки срокове, бързо

Има съществен риск – ако не си свършим работата, както изисква Директивата, измененията в Закона или прилагането на техническия регламент по отношение на контрола да накара икономическите оператори, спрямо които се прилага този контрол, да заведат процедура за нарушение срещу Република България. Това се опитваме да преодолеем. Скоро ще внесем изменения в Закона, които да ни дадат възможност да използваме технически средства за контрол. През това време не пестим ресурс за физически контрол за постигане на същите цели. Повярвайте ми, наистина използваме много сериозен ресурс както от страна на Министерството на вътрешните работи, така и на ДАНС, прокуратурата и приходните администрации. Аз съм умерен оптимист, защото това засега дава определен резултат. Проблемът е, че ако искаме да имаме ефективен контрол, ние не трябва да разчитаме само на физически контрол и на жива сила – митнически служители, а трябва да положим усилия максимално да разширим техническите средства за контрол, при които няма намеса на човека. Те гарантират непрекъснатост на контрола и премахват всякаква възможност за избягване внасянето на акциз и ДДС. и ДДС. Мога да Ви уверя, че тези мерки дават резултат. Това се вижда в изпълнението на бюджета, което анонсирахме за първия месец на 2015 г., като спрямо същия период за миналата година приходите са с над 400 милиона повече. Ако запазим това темпо, със сигурност бюджетът ще издържи в рамките, в които беше приет в края на миналата година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.

Няма спор в пленарната зала и сред ръководството на парламента, че отговорите на министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова са изключително важни, актуални за българските граждани. Във въпросите, които днес са й зададени в парламентарния контрол, са такива за V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй”, за цената на тока, за ТЕЦ Варна, за скандалния случай с чуждестранното дружество „Дънди Прешъс”, за зачестили прекъсвания на електрозахранването на столичния квартал „Люлин”, за междусистемната газова връзка с Гърция. Наистина има важни въпроси, по които хората трябва да чуят становището на правителството и на въпросната госпожа Петкова, която все още не е посетила парламентарния контрол. Затова отправям към Вас следната процедура: да подложите на гласуване удължаване на времето на днешното пленарно заседание до изчерпване на отговорите на госпожа Теменужка Петкова. Така нейното първо посещение в парламента за отговори на народни представители ще бъде достатъчно продължително и изчерпателно. На нея и без това й е трудно да дойде до пленарната зала. След като днес веднъж ще си направи труда и вероятно ще отговори на първите два въпроса, нека да имаме удоволствието да побеседваме с нея по-дълго време, а и тя да може да отговори на гражданите по така важните теми, свързани с българската енергетика.

Заповядайте, господин Тодоров, за прегласуване.

Поименна проверка се прави преди предстоящо гласуване, а не преди предстоящо прегласуване.

Прекратете гласуването. Гласували 39 народни представители: за 26, против 4, въздържали се 9. Предложението не е прието. Продължаваме с въпрос на народния представител Петър Славов относно лицата, които ще могат да се възползват от данъчното облекчение по чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за възстановяване на авансово платения данък общ доход, така наречения „необлагаем минимум”. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми касае спекулацията наречена „необлагаем минимум”, тоест това, което предишният парламент или по-скоро мнозинството в предишния парламент, подкрепящо кабинета Орешарски, гласува и го нарече „необлагаем минимум”. Уважаеми господин Министър, в края на миналата година Народното събрание отмени чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, според който се предвиждаше евентуално връщане на авансово платения данък през годината – данък общ доход за лица, които нямат други доходи, освен трудовите по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия Закон. В хода на дебата като основания за отмяната бяха посочени редица фактори, сред които и този, че тази разпоредба е практически неработеща по простата причина, че голям брой лица, работещи на минимална заплата, ще бъдат лишени от това облекчение, тъй като са получили минимален доход през годината и от друг източник. Например лихви по разплащателната си сметка, по която получават работната си заплата, които лихви е възможно дори да бъдат в минимален размер, възлизащи на няколко лева общо за цялата година.

какъв е броят на хората, работили на минимална работна заплата през 2014 г.? Колко от тях отговарят на критериите, както бяха разписани в чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за да могат реално да се ползват от това данъчно облекчение?

Уважаема госпожо Председател, господин Славов, колеги! По данни на Националната агенция за приходите броят на лицата, получили доходи, непревишаващи минималната работна заплата за 2014 г., е 890 хил. души. се касае до втория въпрос – колко от тези данъчно задължени лица отговарят на критериите за ползване на данъчно облекчение по чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г., информация мога да Ви предоставя след моя рожден ден, тоест след 30 април 2015 г. Дотогава трябва да се реализира първото условие за ползване на данъчното облекчение – лицето да е придобило доходи от трудови правоотношения по чл. 10, ал. 1, т. 1. За да бъде изпълнено то, през годината лицето не трябва да е получавало друг вид доход, независимо от данъчното му третиране – облагаем или необлагаем доход по смисъла на Закона без оглед на неговия размер. Второто условие за ползване на данъчното облекчение е придобитите през годината доходи от трудови правоотношения да не превишават 12-месечни минимални работни заплати за съответната година. Според това условие и предвид разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона, в нормативно определения размер, който е 4080 лв. за 2014 г.,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, с удоволствие ще изчакам Вашия рожден ден, за да задам отново въпроса. Разбирам, че тогава ще разполагате с цялата информация и официалните данни от лицата, подали данъчните си декларации. Мисля, че в НАП вече разполагат, да приблизително точна информация колко хора наистина няма да могат да ползват тази възможност. Неслучайно в началото на изложението си го нарекох „спекулация”, защото това беше една изключително противоречива, много критикувана мярка, която на практика въведе нещо крайно несправедливо, нещо, което хората не могат да ползват през текущата година, а трябва да им се изплаща през следващата година. Вероятно правителството на Орешарски го направи с ясното съзнание, че няма да е техният парламент, няма да е тяхното правителство, което ще трябва да плаща за тези неща. Зададох въпроса и по още една причина. Виждам, че левицата е осъзнала лошо формулираната разпоредба на Закона по начина, по който са я

опита за бягство от отговорност. Тогава те много ясно са записали, че лицата, работещи на трудово правоотношение, не трябва да получават никакъв друг доход. Тоест трябва да са получили доходи само от трудово правоотношение и дори са прецизирали, че доходи, получени допълнително за трудов стаж, за професионална специализация, не изключват правото по ал. 1. Тоест изчерпателно са изброени основанията и аз не виждам какво ще се тълкува. Ще задам още веднъж въпроса, когато му дойде времето. Благодаря. Дуплика – господин Горанов. Така е, господин Славов. Същата администрация работи и за сегашното правителство. Ако бяха си прочели текста, щяха да разберат какво са гласували тогава. То наистина буквално се третира, защото няма място за тълкувание. Наистина текстът не постига целите на вносителите си тогава. Във вида, в който е съществувал текстът, няма какво да му умуваме как се тълкува. Той се тълкува буквално и ограничава доста сериозно правото на ползване на това облекчение, което важеше за 2014 г. Благодаря Ви, господин Горанов. Въпрос на народния представител Светла Бъчварова относно промените за данък добавена стойност от месец декември 2014 г., касаещи промяна в изискванията на чл. 118 от Закона за данък добавена стойност,

въпросът ми беше зададен в началото на месец януари, когато бяха публикувани тези промени. Знаете, че в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета много екстрено и бързо бяха предложени и приети промени в Закона за данък добавена стойност. Промяната касае чл. 118, който се отнася до режима на дейност на фирмените складове за гориво-смазочни материали. Искам да направя едно уточнение, че навсякъде в средствата за масово осведомяване се говори за така наречените „ведомствени бензиностанции”, но едва ли това е най-точният термин. Ведомства няма, има частни лица, а бензиностанции не са по простата причина, че не са търговци, които предоставят или продават гориво на дребно, за да бъдат квалифицирани точно в този режим. В изискванията на Закона същите тези фирмени складове се задължават в рамките на два работни дни да се оборудват с електронна система с фискална памет, която включва нивомерна система, фискално устройство и е свързана с НАП в реално време посредством мобилна връзка. Практически те трябваше да отговорят на изискванията, които има и към бензиностанциите, които продават горива или накратко казано „търговските обекти”. Въпросите ми са: какво е становището на Министерството на финансите по отношение на тези промени в Закона, тъй като те бяха предложени между първо и второ четене от депутати, които съответно бяха гласувани и в пленарната зала? Има ли анализ относно това какво налага промяна и подобни изисквания към фирмените складове за гориво-смазочни материали? Не на последно място, какви са разходите, които трябва да бъдат направени, за да могат именно тези обекти да изпълнят в срок своите задължения и какъв финансов ресурс трябва да отделят, за да го направят? Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Госпожо Бъчварова, наистина мина време от задаването на Вашия въпрос и фактическата обстановка е изменена, но аз искам да почна оттам, че само текстовете в Закона за данъка върху добавената стойност не предполагат това, което са основните опасения на бранша, защото самите текстове не уреждат способите на контрола, а предполагат такъв и не може да се направи директен извод от измененията в чл. 118 на Закона за данъка върху добавената стойност, автоматично налагат опасенията на голяма част от земеделските производители, особено на по-малките такива, че ще бъдат натоварени несъразмерно с инвестиция, свързана с контрола върху течните горива, които те потребяват. Питате ме: колко ще струва? Индивидуалната инвестиция, ако една бензиноколонка, която е с вкопан или невкопан резервоар и трябва да бъде свързана и да предава данни за количествата, които минават през нея, в различни оценки за една бензиноколонка са между 5 и 10 хиляди. Ако имаме система от няколко вида горива, което на практика означава различни нивомери – отделни нивомери, помпи и отделни бензиноколонки, вероятно инвестицията нараства пропорционално. Оказва се, че държавата не разполага с надеждна и достоверна информация колко са такива уреди, които подлежат на контрол. Затова

която се издава от министъра на финансите и е делегирана от същия член на Закона за данък върху добавената стойност, видяхме, че не можем да направим надеждна оценка до каква степен ще засегнем този малък и дребен бизнес, който иска да продължи да се снабдява с горива Затова и предложихме и на страницата на Министерството на финансите е качено изменение в същата наредба, с което се изисква от всички, не само земеделски производители, а всички, които попадат в хипотезата на чл. 118, които искат да си купуват горива на едро и да си ги зареждат сами в превозните средства и в инсталациите, които използват за горива, да информират Националната агенция за приходите (НАП) с какъв вид активи и с какви средства, с какви способи извършват това снабдяване с течни горива с платен акциз. След като натрупаме тази информация, ще преценим степента на контрол и степента на автоматизация на този контрол, така че наистина да не се сбъднат страховете на малките и дребни земеделски производители, които ползват малки обеми горива и могат да бъдат засегнати от една инвестиция от порядъка, който казах, между 5 и 15 хиляди, в зависимост от броя на уредите, които се използват.

Господин Министър, във времето, в което водихте разговори с представителите на бранша, на страницата на Министерството на финансите беше публикуван един анализ, който оценяваше загубите, които съответно държавата има има с неплащане на акциз и ДДС. Няма да коментирам тези текстове за недостатъчната събираемост, тъй като съм изцяло съгласна с тезата, че търговците и ползвателите на горива трябва да плащат задълженията си към държавата.

Тази констатация, че едва ли не този сектор е най-трудно доказуем какво се случва и какви горива потребява създаде изключително голямо напрежение. приемам, че с промените в наредбата с тази така наречена, според мен, вече „активна регистрация”, Вие ще имате достатъчно добър поглед наистина за сектора, за това какви количества горива потребява, за да се направят всички необходими системи на контрол. Все пак ми се иска да бъдем по-категорични по отношение стъпките, които следват. Защото, съгласете се, че всеки един стопански субект е много важно да знае точно какво ще се очаква и изисква от него. Ако той има абсолютно всички възможности да докаже горивата, които доставя, платеният акциз и данък да не бъде санкциониран по начина, по който се изисква чрез съответната система на контрол. Надявам се в диалог с представителите на браншовите организации да се намери най-добрият възможен вариант за решение на този въпрос, така че наистина да няма проблем със събираемостта на данъците. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Ако земеделските производители са се обидили, аз им се извинявам. Аз съм обиден за това, че всички западни статистики казват, че България е с най-големия дял на сива икономика. Въпрос от народния представител Георги Кадиев относно прогноза за изпълнение на годишен план за приходи от ДДС от внос от трети страни.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, при изработването на Проекта за държавния бюджет за 2015 г., при изчисляване на приходите от данък добавена стойност относно трети страни Министерството на финансите е ползвало средна годишна цена на петрола от 91,6 долара на барел, въпреки че към края на октомври и към момента на окончателното изготвяне на Бюджет 2015 г. цената на петрола бе около 70 долара на барел и въпреки наличието на дългосрочни прогнози за ниски цени на международните пазари. Във въпроса съм приложил и графика, която показва какво се случва с цената на петрола през цялата 2014 г., при особено рязък спад в последните 3 месеца. Към днешна дата цената на петрола е около 47 долара на барел. Прогнозите на редица международни инвестиционни банки и институции е около 50 долара на барел, а най-важната прогноза – на Международния валутен фонд, на която обикновено се базира и прогнозата на Министерството на финансите, е публикувана на 6 януари 2015 г. и предвижда средна годишна цена на барел петрол 57 долара, което е почти двойно или около 40% по-ниско от тези 91,6 долара, които са предвидени в бюджета. Сметнато в загубени приходи, потенциални за бюджета, това означава от порядъка на 600 млн. лв. при цена от 50 долара на барел на годишна база и около 450 млн. лв. при цена от 60 долара на барел на годишна база, средногодишна цена. Към това трябва да се прибавят и други обективни рискове от по-ниска събираемост на данък добавена стойност, цени на руди и метали на международните нива, дефлация в страната и всички останали рискове – контрабанда, за които говорихме преди малко и министърът спомена. В тази връзка, уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите на следните въпроси:

вероятно над 600 млн. лв., и работи ли Министерството на финансите вече по проект за актуализация на Бюджет 2015 г. с цел коригиране на макрорамката, прогнозата за приходите и плана за изпълнение на приходите за 2015 г.? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кадиев, за целите на изготвянето на проекта на Закона за бюджета за 2015 г. и при максимално съобразяване със сроковете, определени в Закона за публичните финанси, в началото на месец ноември беше направена актуализация на прогнозата. Министерството на финансите прави съпоставка на актуалната си макроикономическа прогноза с тази на Европейската комисия, впрочем вчера Европейската комисия стигна до прогнозата на Министерството на финансите. Във връзка с това бе извършена ревизия в допусканията за цената на петрола тип „Брент”, като очакваната средногодишна г. и за 2015 г. – съответно от 102,6 и 91 долара за барел бе съобразена с тази от есенната прогноза на Европейската комисия за развитието на европейската икономика, публикувана на 4 ноември 2014

Така средната цена на суровината за първите десет месеца на 2014 г. се изчисляваше на 104,6 щатски долара и цитираните по-горе прогнозни стойности бяха реалистични. Прогнозата на Международния валутен фонд от 3 ноември 2014 г., която още е публикувана на интернет страницата на Фонда, и стои до тази от месец януари 2015 г., която цитирате Вие във Вашия въпрос, показва прогнозна прогнозна цена на суровия нефт от 84,6 щатски долара за 2015 г. и е близка до прогнозата на Министерството на финансите, въпреки че се отнася за спот цена на петрола, тоест включват исторически по-евтините сортове американски и дубайски петрол. Прогнозата на Европейската централна банка, публикувана към началото на месец декември 2014 г., също е близка с тази на Министерството на финансите и показва цена за петрол тип „Брент” от 85,6 щатски долара за 2015 г. По отношение на текущите прогнозни данни, които цитирате, за очакван спад в цените на металите през първото тримесечие на 2015 г. с 5,4%, като този спад в щатски долари ще бъде до някаква степен компенсиран от поскъпването на американската валута спрямо еврото в този период. По този начин цените, изчислени в евро, респективно лева, вероятно няма да имат този съществен спад. Същото важи и за цените на петрола. Във връзка с гореизложеното приемаме прогнозата за средногодишна цена на петрола в макрорамката на Бюджет 2015 за обоснована към момента, в който е изготвена. Следва да се отбележи, че цитираните от Вас ефекти за загуби в размер на 450 или 600 млн. лв. са силно завишени поради неотчитане на всички фактори, оказващи влияние върху престъпленията от данък добавена стойност от внос. Според данни от дистанционната връзка на Националната агенция за приходите с бензиностанциите, след спада на цените на горивата се наблюдава покачване на продаваните количества с около 5%, като най-висок е ръстът при пропан-бутана с около 7%. Очакванията са, че ниските цени на горивата ще окажат положително влияние върху което би могло да подкрепи допълнително приходите от данък добавена стойност. Като имаме предвид и факта, че страната е нетен вносител на петрол и петролни продукти, по-ниските разходи на фирмите за междинно потребление могат теоретично да доведат и до по-голямо предлагане и подобряване на финансовото им състояние, което влияе положително за бюджета. Приходите от ДДС относно суров нефт формират 28,5% от общите приходи от ДДС от внос от трети страни. Трябва да се има предвид, че съществува значима корелация между цената на петрола и курса на долара. При намаляващи цени на петрола щатският долар се повишава. Така спадът на цената на суровия петрол в лева е по-ниска от номиналния спад на цената в долари. Следователно освен цената на суровия петрол, значително влияние върху приходите от ДДС оказва и курсът на лева спрямо долара.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, факт е, че има корелация между цената на долара и средногодишната цена на петрола, но намаленията на цена от 91 долара на около 50 долара в момента в никакъв случай не може да бъде компенсирано от увеличението на цената на долара – стойността на долара, върху която се изчисляват вече и приходите за бюджета. бюджета. От Вашия отговор не чух конкретни цифри и колко все пак се предвижда да бъде загубата за бюджета – обективна загуба, от намалената цена на петрола. Би трябвало да има конкретни изчисления при различни видове – при 50 долара, при 60 долара, 70 долара. Не чух и отговор от Ваша страна, какво се предвижда – какви са мерките, за да бъдат компенсирани тези потенциални загуби. Във връзка с предния въпрос, който зададе колежката Бъчварова, в същия този анализ на Министерството на финансите, който беше публикуван на сайта на Министерството и между другото вече го няма – седят само снимки на бензиностанции, беше казано, господин Министър, че около 3,3 млн. барела годишно е потреблението в България, като от тях около 2,3 млн. барела се облагат, тоест около 1 млн. барела са сива икономика или около 30% от потреблението. В същото време обаче в България няма нито една заловена цистерна с контрабанден петрол, което е малко странно, защото този петрол, този бензин и тези горива не се движат по въздуха, те не валят като дъжд, а се движат или с цистерни, или с тръби от големите рафинерии. По някакъв начин Агенция „Митници” трябва да е хванала тази контрабанда. Моята прогноза е, Моята прогноза е, и дано да се окаже грешна, че ще има чувствителен натиск върху приходите от данък добавена стойност по обективни причини, и тук вече Министерството на финансите би трябвало да изготви план Б. Затова беше и въпросът: дали се предвиждат компенсационни мерки? Аз не чух за компенсационни мерки. Следващият въпрос е: работи ли се вече по проект за актуализация на бюджета, за което също не чух отговор? Може би наистина е малко рано в годината, но мисля, че е нещо, което би трябвало да имаме предвид в следващите месеци. Благодаря. Колеги, изберете си друга тема за дебат с Министерството на финансите. Бюджетът не е проблем и няма да бъде, планиран е консервативно. Пак повтарям, месец януари 2014 г. са постъпили с 440 милиона по-малко приходи спрямо същия период на 2015 г . За първи път от 2009 г. бюджетът е на излишък с около 85 милиона. Това не е заради рисковете, свързани с горивата, а защото държавата се върна на територията на събирането на приходите, откъдето беше отстъпила значително (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Няма да припомням кадровите кадрили в Агенция „Митници” в предходен мандат, няма да припомням законодателни промени в предходен мандат – това не е темата, ние гледаме напред. Очакваме конструктивна критика там, където бъркаме. По отношение на приходната част на бюджета не сме сбъркали. Рисковете, които Вие очертавате, са надценени от Вас. В това В това отношение като министър на финансите Ви гарантирам, че нямам притеснение за изпълнението на приходната част на бюджета и в този смисъл не предприемам корективни мерки или стратегии. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос на народния представител Жельо Бойчев относно Заповед № 50912 от 5 януари 2015 г. на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов за осъществяване на фискален контрол върху стоки с висок фискален риск. Слушаме Ви, господин Бойчев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, през 2013 г. с приемането на бюджета, знаете, бяха предложени и направени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, целящи подобряване на събираемостта чрез въвеждането на така наречения „превантивен фискален контрол върху стоки с висок фискален риск”. Съгласно тези промени органът по приходите има вече възможност да следи движението на тези стоки и да поиска незабавно да бъдат приложени обезпечителни мерки относно събирането им на дължащите данъци и активи. За да се избегнат обаче злоупотреби от страна на приходната администрация – в ДОПК изрично бяха разписани основанията, на които може да се позоват. Те са четири. Първо, нарушаване целостта на техническите средства за контрол; неспазване на забраната в случаи да се разпорежда със стоката; несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката количество на стока; неявяване на водача на транспортно средство или на получателя – тези четири неща. Какво се случва в действителност? Изпълнителният директор на Национална агенция „Приходи” на 5 януари 2015 г. издава заповед, с която задължава органа по приходите, извършващ фискален контрол, задължително да поставят на транспортното средство да поставят на транспортното средство техническо средство за контрол и да прилагат, забележете, задължително обезпечителни мерки на стоки с висок фискален риск – захар от захарна тръстика,

цитирах основанията от заповедта на директора на Национална агенция „Приходи”, които задължават да прилагат обезпечителни мерки върху малките търговци и търговците, които имат по-малко оборот. Моят въпрос към Вас, господин Министър, във връзка с това е: какви са мотивите, които са наложили издаването на тази заповед? Колко търговци са били

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Бойчев! Подкрепям напълно действията на Националната агенция за приходите. Ако претенцията Ви е, че заповедта е незаконосъобразна, всеки административен акт може да бъде обжалван по съответния ред. Сега изложението. Мотивите за издаване на заповедта са свързани с необходимостта от засилване на контрола върху оценените като високорискови доставки с предмет захар, месо и месни продукти. По данни от Анализа на данъчните липси от данък върху добавената стойност, дължащи се на организирани измами с данък върху добавената стойност, тези стоки са с много голям относителен бранш „Търговия с месо” са констатирани многобройни и масови случаи на данъчни измами, като са засегнати почти всички икономически субекти в него. Допълнително обстоятелство, което засилва натиска и риска от осъществяване на измама, е фактът, че преобладаващата част от суровината, използвана в месопреработвателната индустрия или продавана на дребно на крайни клиенти, се внася от други страни. Това са приблизително 85% от свинското месо и 90% от говеждото месо, използвано от производителите на месни произведения. Подобно е положението и с пилешкото месо, което широко се използва в месопреработвателната индустрия. Същевременно вътреобщностната търговия с пилешко месо, при което стоката се поевтинява чрез осъществяване на данъчна измама, засяга силно, забележете, българското производство на пилешко месо, доколкото създава неправомерно предимство за стоките, пристигащи от други държави членки. Подобно е състоянието и в бранша „Търговия със захар”. Основната суровина – захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза в твърдо състояние, която се използва в преработвателната промишленост, както и голяма част от захарта, предлагана директно на пазара, се осигуряват чрез внос от други държави членки. Не стига времето, господин Чуколов. Съответно и произведената в Република България захар се рафинира, като за производството се използват вносни суровини. Това позволява широко разгръщане на данъчни измами с вътреобщностно придобиване, при които лицето, придобило стоката по документи, не внася данъка върху добавената стойност при последващата продажба на стоката. Най-често се декларират привидни покупки, а в края на веригата от покупко-продажби реалният ползвател на стоката приспада неправомерно данъчен кредит, в резултат на което се формира загуба за държавния бюджет. Същевременно това създава конкурентно предимство за участниците в данъчни измами пред лоялните търговци и така нанася вреди на свободния пазар.

с общо количество 15 млн. 415 хил. 863 кг и 242 бр. проверки на захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза в твърдо състояние с общо количество 4 млн. 41 хил. 452 кг. Общо на 4944 транспортни средства са поставени технически средства за контрол, са наложени 184 обезпечения на 86 задължени лица. За посочения период са наложени следните обезпечения: – за месо, месни продукти и субпродукти – в размер на 2 млн. 391 хил. 334 лв. за 2 млн. 409 хил. 725 кг. На две от задължените лица обезпечението не е предоставено в срок и стоката е отнета в полза на държавата; – за захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза в твърдо състояние – в размер на 128 616 лв. за 459 304 кг. После ще продължа.

всички ние в тази зала твърдим, че подкрепяме малкия и среден бизнес. Моят спомен е, че и в Програмната декларация, с която беше формирано мнозинството, подкрепящо Вашето правителство, това е изведено като приоритет. Затова съм си позволил да задам този въпрос, тъй като бих искал в миналото да останат лошите практики от предходното управление на правителството на ГЕРБ, когато приходните администрации бяха използвани за натиск и за рекет върху бизнеса, и имаше опити цели сектори да бъдат картелизирани и монополизирани. За мен продължава да буди недоумение фактът как постигаме – Вие казахте, свободен пазар, как постигаме конкуренция, като ограничаваме и рестриктираме с мерки субектите и търговците. Съжалявам, но основанията, с които е издадена заповедта на изпълнителния директор на НАП, в крайна сметка елиминира от пазара малките и средни фирми. Не считам, че може да има такъв тип ограничение. Ако сте нова фирма, ако сте ново регистрирана фирма, ако имате под 10 души средносписъчен брой, на Вас задължително Ви се налагат 30% минимум предварително обезпечение върху получателя на тази стока, за да обезпечи бъдещите вземания. Притеснително е, че това, според мен, във всеки един от тези сектори обслужва само няколко фирми.

Много съм далеч от мисълта да Ви упрекна в това, че защитавате интереса на търговци, които крадат ДДС, и въобще не съм го казал. Забележете, от самия Ваш въпрос рестрикциите, които са въведени и в какво те се състоят: за всички лица, които са регистрирани по ДДС по-малко от осем месеца преди датата на проверката и тези лица имат задължения над 5 хил. лв. към фиска;

или имат по-малко от 10 осигурени лица по трудови правоотношения месечно за период от 12 месеца преди датата на проверката или от датата на регистрация за задължените лица, регистрирани по-късно, съответно не са подавани декларации Образец 1 и 6 за осигурени лица – тук чета в момента Вашия въпрос, който коректно възпроизвежда критериите на НАП или средномесечният оборот за 24 месеца, или за месеците от датата на регистрация за новорегистрирани по закона лица, по-малко от 30 хил. лв. месечно без оборотите от последните осем месеца преди датата на проверката. Сами разбирате, че проблемът с веригите от фирми фантоми, които се създават и прекратяват дейността си само, за да разкъсат ДДС веригата така, че ДДС-то да не влезе в бюджета, е стар проблем, почти колкото темата ДДС в България – от 1994 г. насам. На пръв поглед имате аргументи, че определен бизнес е притиснат, но това не е бизнесът, който създава добавена стойност, това са търговци, които внасят месо от чужбина и притискат местния пазар, особено в ситуацията на санкции срещу Русия, когато има огромен излишък на храни, които не могат да стигнат до руския пазар. Разбирам притесненията Ви, но в края на краищата усилията за събиране на приходи не трябва винаги да бъдат разглеждани като лоби в полза на един или друг бранш. (Председателят дава Господин Кадиев има нов въпрос към министъра относно промените в Кодекса за социално осигуряване и готвената наредба на Министерския съвет за регулиране на неизяснените въпроси по реда на осигуряване на българските граждани, родени след 31 декември Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! В края на 2014 г. доста прибързано и в последния момент бяха приети изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. Същите бяха приети, без предварителна оценка на въздействие на закона, без да се анализира съществуващият модел на пенсионно осигуряване, в нарушение на добрите практики за приемане на законодателство и без възможност за задълбочен дебат по въпроса. Промените касаят директно няколко милиона българи и предопределят развитието на пенсионната система в страната в периода от следващите 30-40 години. Поправките вече са обнародвани и влезли в сила с публикуването им в „Държавен вестник”, бр. 107 от 24.12.2014 г. Едновременно с това, за да съкратя въпроси си, в същия този закон беше предвидена делегация за наредба на Министерския съвет, която да определи реда и начина за прехвърляне на натрупаните по индивидуалните партиди в универсални пенсионни фондове средства. Същата тази наредба трябваше да определи всички останали празноти на новите изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. Тъй като считам, че това е порочна порочна законодателна практика – подобна категория обществени отношения би трябвало да се уреждат в закон, а не в подзаконови актове, бих искал да задам следните въпроси: На какъв етап е подготовката на тази наредба на Министерския съвет и взети ли са предвид становищата на заинтересовани лица и институции?

В публичното пространство от прессъобщение на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване стана ясно, че са внесени сигнали до президента на Република България от всички пенсионноосигурителни дружества в страната и до омбудсмана на Република от група граждани с развити мотиви за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. Тези аргументи предвижда ли се да се поставят на дискусия между парламентарно представените партии, експерти, браншови организации и други заинтересовани лица? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата, господин Министър.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Кадиев, приемам упрека, че решението беше взето бързо, но само тази част от упрека. от упрека. Без да внасям лош тон в днешното мое изслушване бих Ви запитал колко време и по каква процедура гласувахте Делян Пеевски за шеф на ДАНС. От там нататък въпрос по въпрос. На какъв етап е подготовката на наредбата? Знаете, че текат дискусии във формат между партиите, синдикатите и работодателските организации в Министерството на труда и социалната политика, на който винаги сте добре дошъл, за да чуете, че наистина дебатът тече по същество и в него участва всеки, който иска. Поканени са парламентарно представените партии, виждал съм различни колеги от различни партии. От Българската социалистическа партия досега е идвал господин Гьоков. Наредбата Наредбата би могла да бъде издадена в съответствие с действащия към момента чл. 4а на Кодекса за социално осигуряване. Но в контекста на поетите от правителството ангажименти да се обсъдят задълбочено регламентирането на свободата на движение и свободата на избор за начина, по който лицата трябва да се осигуряват за пенсия пенсия – било то само в държавното обществено осигуряване или в държавното обществено осигуряване за основна пенсия и за допълнителна пенсия от Универсален пенсионен фонд, наредбата няма да бъде издадена, докато не се уточним окончателно какви законови текстове ще регламентира. Опасенията, че с някакви подзаконови нормативни актове и и ненормативни актове, като указания или вътрешни заповеди, ще произведат действия са неоснователни, тъй като такива няма как да бъдат издадени и няма издавани. Ако има претенции за противоконституционност, ние сме правова държава и знаете как те се реализират. Аз не намирам такива. В свободата на избор няма противоконституционност. Създаването на задължение за осигуряване във втори стълб не беше противоконституционно. Премахването на задължението да се осигуряваш във втори стълб също няма как да е противоконституционно. Дебатът предстои. В рамките на формата, който коментирах, специално за механизма за свобода на избора, беше проведен доста сериозен дебат в в предходната седмица. Натрупват се допълнителни аргументи в едната и в другата посока. Съвсем скоро ще приключим с тази инициатива.

Уважаеми господин Горанов, промените бяха направени, но дебатът предстои. Това казахте Вие. А това все пак са промени не за един човек, който да бъде назначен начело на ДАНС, а промени, засягащи милиони българи, и то в течение на десетки години. Между другото по отношение на господин Пеевски, искам да Ви напомня две неща, които може би са убягнали от вниманието Ви. Едното беше, че аз бях един от четиримата депутати на БСП, които не подкрепиха тази кандидатура. Второто беше, че ние си понесохме наказанието за тази кандидатура и продължаваме да го носим. Ако ГЕРБ иска да носи същото наказание за далеч по-голямо прегрешение, и това е объркването на пенсионната система в България и на модела на тази пенсионна система, ще бъдете добре дошли. Единственото, което аз искам, е такива сериозни крачки първо да се мислят, да се обсъждат и тогава да се предлагат, а не първо да се предлагат и после да ми кажете, че дебатът предстои. Ще участвам с удоволствие в следващата среща, която има. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаеми господин Кадиев, аз по никакъв начин не смятам, че внесените и действащи към момента текстове в Кодекса за социално осигуряване са лоши. Напротив, те са много добри и отговарят на натрупаните диспропорции в осигурителната система след реформата в края на миналия век и началото на новия. Така или иначе обаче, още докато се води дебатът, който едва ли е нов за хората, които се интересуват от осигуряване, се видя, че има аргументи, които дори да не приемаме, джентълменски решихме, че трябва да включим в нов модел, който да реализира същия този избор и да отговаря на опасенията, че държавата, видите ли, прави тези промени, за да реши някакви чисто фискални цели. Единствената цел на на повдигнатата тема, между другото видяхте колко интересни неща излизат от този дебат – неслучайно Вашата парламентарна група е внесла предложение за създаване на специализирана анкетна комисия, която да разгледа състоянието на тези фондове, а и ГЕРБ подкрепя създаването на такава комисия, показва, че има нещо, което не е докрай ясно. Опитът и в други държави, които са установили такъв модел, показва, че няма гаранция, че крайният резултат – адекватни пенсии, ще бъде задължително постигнат. Докато няма гаранции за това и понеже говорим за много дълъг период от управление на спестяванията на хората, ние сме длъжни да дадем право на избор на тези хора. Ако някой е против правото на избор, нека критикува управляващите за тази инициатива или поне ГЕРБ, който я подкрепя.

Господин Министър, въпросът ми е: има ли в бюджета за 2015 г. предвидени 150 млн. лв. за възстановяване на данъка върху доходите на физическите лица на онези лица, които имат право да го получат обратно, ако са имали доходи до размера на 340 лв., колкото беше минималната работна. Защо Ви питам? Приехме абсолютно реално, а не проформа, през 2014 г. да бъде възстановен данъкът на тези 890 хиляди – Вие казахте, души, разбирайки, че държавата трябва да помогне на хората с най-ниски доходи в кризата. Новото правителство не желае да провежда такава политика. Ако сте отменили нормата, колеги, защото не е работеща, можехте да я подобрите и тя да стане работеща. Не, просто имаме различни политически възгледи. Вие смятате, че такава политика спрямо най-бедните хора не трябва да се провежда и я отменяте. Това обаче не Ви освобождава от задължението да я приложите спрямо минал период, защото законът е действащ. Така и така не искате, и минахме през три тези на ГЕРБ досега. Първата – администрацията не може да администрира процеса, много е сложно. Даже хора от администрацията излязоха и призоваха българите да не подават декларации, което е абсолютно недопустимо. Втората теза – законът не е чист, не е перфектен и администрацията си позволи да го тълкува стеснително. Абсолютно недопустимо! Администрацията няма право да тълкува закони. Затова ние внесохме тълкувателния закон, не защото признаваме, че законът е несъвършен, а защото единственият орган, който може да го тълкува, е парламентът. Не може администрацията да го прави. Обаче като видяхте отпор и на този терен, сега третата, последна версия, господин Горанов, изразена от колега от ГЕРБ от името на парламентарната Ви група, от колега от Бюджетна комисия, е – в бюджета няма предвидени 150 млн. лв. за възстановяване на този данък. България¬, твърдим, че в бюджета има такива пари. Вие, господин Министър, публично в изказване, което имам, и в стенограма от Бюджетна комисия твърдите, че има такива пари. Въпросът ми е: има ли в бюджета 150 млн. лв. за възстановяване на данъка на най-бедните българи?

При изготвяне на прогнозите за приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2015 г. са взети предвид разпоредбите на действащия чл. 22б от същия закон, регламентиращ данъчното облекчение за доходите, непревишаващи минималната работна заплата. При определяне на ефектите, а именно сумите за възстановяване през 2015 г. в резултат на прилагане на горепосоченото данъчно облекчение, са използвани данни на НАП за броя на лицата и получените от тях доходи, които не превишават минималната работна заплата. 890 хиляди души са по статистика. При тези допускания за общия брой лица общия брой лица и получените от тях доходи е изчислен максимално възможният размер на сумата за възстановяване – 150 млн. лв. Има такива пари.

спокойно можем да кажем на тези 890 хиляди български граждани: не се поддавайте на провокацията на администрацията и на изпълнителната власт. Подайте си декларациите по Закона. Парите в бюджета ги има осигурени. От тук нататък заедно с нас от БСП лява България ще се борим докрай да си получите тези пари. Първо, защото Законът е бил в сила, действащ и трябва да се спазва. Второ, защото парите ги има. И трето, защото така е справедливо – най-бедните да получат помощ от държавата. Благодаря. Концептуално грижата за най-бедните при системата на облагане, която сме наследили от предходно Ваше управление и която категорично подкрепяме и много ни харесва, трябва да бъде извършена през разходната част на бюджета. Ние ще вложим много усилия. Неслучайно една от първите програми от новия програмен период е социалната програма, която е утвърдена. Ние ще вложим много ресурси – не само от националния бюджет, а и от бюджета на европейската солидарност, от Европейския социален фонд, за да интервенираме върху състоянието и положението на най-бедните български граждани. При тази установена система на облагане обаче ние продължаваме да смятаме, че въвеждането на необлагаем минимум при пропорционално облагане и освобождаването на гражданите от всякаква отговорност към държавата чрез неплащането на какъвто и да било данък не е добрата данъчна практика и не е добро за обществото. Такава е нашата позиция и затова отменихме чл. 22б. Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Както е известно, с въвеждането на онлайн контрола на продажбите във всички търговски обекти рязко се повиши събираемостта на данъка добавена стойност, както и регистрацията на реалните търговски обороти на дружествата. В тази връзка Ви моля да отговорите на следния въпрос: има ли намерения министърът на финансите да възстанови системите за онлайн контрол на продажбите на течни горива от всички – тук подчертавам – всички бензиностанции в страната без изключение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на финансите.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Караджов! През 2010 г. е разработена цялостна стратегия за осъществяване на превантивен и последващ ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с движението и доставките на течни горива от производител и вносител до краен потребител. От 1 януари 2010 г. е въведено задължение за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите на всички фискални устройства за предаване на данни от извършените продажби. От месец януари 2011 г. лицата, които използват електронни системи с фискална памет, това не са търговски обекти за продажба на течни горива, са задължени ежедневно да предават данни от дневните си финансови отчети по дистанционната връзка с Националната агенция за приходите. От 1 април 2012 г. по дистанционна връзка се подават и данни от нивомерните системи за наличните горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива. В началото на 2013 г. са приети промени в чл. 118 от Закона за акцизите и данъчните складове, с който е въведен контрол върху процеса на свързаност на доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител. Тогава е създадена и законова възможност за обмен на данни между информационните системи на двете приходни агенции, системата БАЦИС на Митниците и системата за контрол на горивата на НАП. Постъпващите в реално време данни от Агенция „Митници” за освободени за потребление течни горива в данъчните складове или от внос, както и подаваните от икономическите оператори електронни документи за настъпили промени в собствеността, местоназначението или транспорта на горивото по пътя му от данъчния склад до местоназначението, декларирано в електронния акцизен данъчен документ, респективно в единни административни документи, се използва от органите по приходите на НАП за анализ и оценка на риска. Въведен е строг контрол при подаването на електронни документи за вида и количествата на горивото, които се посочват в подаваните електронни документи. Вие питате имаме ли намерение да възстановим системата за онлайн контрол за продажби на течни горива във всички бензиностанции в страната. И сега всички бензиностанции в страната имат такова задължение. То не е прекъсвало. В продължение на това е отговорът и темата, които развих преди малко, свързани с така наречените „ведомствени бензиностанции”. Контролът само върху близо трите хиляди бензиностанции не е достатъчен, за да обхванем цялостно физическо движение на горивата. Независимо че са с платен акциз, следващият пробив, ако мога така да се изразя, в приходната част на бюджета, идва по линия на загуба на данък добавена стойност. Затова са и усилията, свързани с измененията на чл. 118 от края на миналата година и предстоящите изменения в Наредба Н-18 на министъра на финансите, делегирана от същия законов текст. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря, господин Министър. Искам да направя следната реплика и един уточняващ въпрос. Според мен не само ДДС е последващият риск, ако не бъдат обхванати всички така наречени „обекти”, на които могат да се продават течни горива, също и за акциза, защото доколкото има пробив в първоначалната част – от производителя през търговеца на едро, следващото място, където би могла да бъде засечена разлика между продадените количества, а съответно

злоупотребите с акциз идват и по линия на горивото за отопление, което е с намалена акцизна ставка. Примерно при дизела вместо 660 лв., когато се използва не като моторно гориво, а като гориво за отопление, ставката не е 660 лв. на 1000 литра, а 50 лв. От там нататък, ако това гориво не бъде контролирано по някакъв начин, а то излиза от данъчния склад редовно и с платен акциз, ако не бъде проконтролирано и не стигне до крайния правоимащ – това са детски градини и други заведения, които използват гориво, но не като като гориво за отопление, и то се върне в стопанския оборот, и бъде използвано като моторно гориво – често срещана практика, се губят огромни количества акциз и ДДС, които не влизат във фиска. Ефектът при 1000 литра е някъде около 800 лв. конкретна дата не мога веднага да се ангажирам. Текат сроковете за активната регистрация на всички уреди, съдове и способи за снабдяване с гориво с платен акциз от тези икономически оператори, които не искат да се снабдяват с гориво от бензиностанции. Те искат да го извършват сами. След изтичането на тази активна регистрация ще приложим мерки с различна тежест за допълнителен контрол, която, от една страна, да не бъде свръх контрол и да изисква непосилни инвестиции от страна на икономическите субекти, особено от малките земеделски производители, но със сигурност и най-вероятно по отношение на тези обекти, които имат характеристики на ведомствени бензиностанции или по-скоро те са стационарни съдове с бензиноколонки, които дават възможност да се извършва снабдяване с гориво не само на активите, собственост на земеделските производители, а потенциално дава възможност да се извършват злоупотреби с горива, там ще установим най-сериозната степен на контрол, след съгласуване със съответните заинтересовани икономически субекти. Благодаря. Въпрос на господин Гроздан Караджов относно политика на Министерството на финансите за контрол върху вноса на суров петрол и износа на нефтопродукти на терминал „Росенец”. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Отново в продължение на загрижеността ни за попълването на бюджета с планираните приходи от акциз и от данък добавена стойност е и вторият ми въпрос, а именно за контрола върху вноса на суров петрол и износа на нефтопродукти през терминал „Росенец”. В тази връзка се обръщам към Вас с молба за отговор на следния въпрос, който е разбит в три подвъпроса, но посоката е една и съща: каква е политиката на Министерството на финансите за предотвратяване на неплащането на ДДС и акцизи при вноса на суров нефт и за възстановяването на ДДС при фиктивен износ на петролни продукти, предвид и редица медийни публикации за това, че цели танкери не се регистрират и не се обмитяват на този пункт? Има ли правителството актуализирана държавна политика и план за действие за повишаване на контрола на терминал „Росенец”, за да не бъде в бъдеще този терминал наричан „руски анклав на територията на Европейския съюз” от френския вестник „Фигаро”? И моля да ми отговорите: упражнява ли изцяло правителството чрез другите си министерства и агенции – Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Пристанищната администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, сигурен контрол върху вноса на суров петрол и износа на нефтопродукти на терминал „Росенец”, който е – подчертавам, и външна граница за Европейския съюз? Благодаря. За отговор – министър Горанов. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Караджов, пристанище „Нефтен терминал – Росенец” разполага с три корабни места, предназначени за товарене и разтоварване на нефтопродукти. Суровият петрол се допуска за свободно обръщение с едновременно поставяне под режим „отложено плащане на акциз”, като се заплаща мито и данък добавена стойност. В тези случаи суровият петрол постъпва в данъчния склад на „Лукойл” – „Нефтохим – Бургас” АД. Износът от данъчния склад се извършва под режим „отложено плащане на акциз” и при спазване на митническото законодателство на Европейския съюз. На пристанищния терминал „Росенец” функционира митнически пункт „Нефтопристанище”, открит на 1 юли 2014 г. със заповед от 13 юни 2014 г. на министъра на финансите господин Петър Чобанов. Съгласно своите функционални характеристики пунктът осъществява единствено основни дейности по контрол на вноса и износа на горива, регламентирани от чл. 17 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове и Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол. Има и доста други неща, написани от колегите. Осъществяваният оперативен митнически и контролен надзор се прилага за всяко плавателно средство, акостирало на корабните места на нефтопристанището и обхваща следните задължителни дейности: митнически контрол за установяване количеството на енергийните продукти за внос или за износ, който се състои в документна и физическа проверка за установяване на липси и наличие на течни енергийни продукти в товарните резервоари (танкове), баластните танкове, резервоарите за отпадни води и всички други различни вместимости на танкерите, осъществяване на замер на товарните корабни танкове от лицензирани сървейорски организации сървейорски организации в присъствието на митнически служители с цел установяване на товарните количества енергийни продукти за внос или износ и контрол на данните от наличните средства за измерване, които се декларират в митническите декларации и съпоставянето им с резултата от сървейорския замер на моторния танкер. Митническият контрол за установяване вида на енергийните продукти за внос и износ, се състои в задължително вземане на проби за лабораторен анализ и контрол на всички товарни танкове и физически преглед на всички налични танкове за отпадни води, баластни и други вместимости се установява наличие и липса на енергийни продукти. На отделни вместимости се извършва проверка по външни характеристики – цвят, мирис, летливост, лесна изпаряемост при обикновени условия, гъстота, консистенция и други. При съмнение за наличие на енергийни продукти се вземат проби от тези танкове. Митническият контрол след отплаване на моторния танкер, превозващ енергийни продукти за износ, който се състои в: предоставяне на информация в Черноморския координационен център към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас, относно маршрута на движение и пристигането в крайната дестинация за всеки моторен танкер, натоварен с нефтопродукти за износ, периодичен контрол посредством изискване на информация за вида и количествата на нефтопродукти за износ, пристигнали и разтоварени в крайната дестинация, осъществяване на последващи проверки по линия на международното сътрудничество. След пристигане и преди заминаване на всеки моторен танкер, натоварен с нефтопродукти се уведомяват служителите на ДАНС и Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас. Дейностите по митническия контрол и надзор се документират и проконтролират в съответствие с разпоредбите на митническото законодателство. Органите на митниците извършват всички предвидени законни действия, касаещи документен и физически контрол на нефтопродукти, внасяни и изнасяни през пристанищен терминал „Росенец”. Благодаря. Реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря на министър Горанов за двата отговора. Няма да правя изрична реплика, само искам да помоля, тъй като бяха изложени малко по-бързо, отколкото ми е възможно да записвам, ако може, да ми бъдат предоставени въпросът Ви трябваше да бъде в писмена форма, господин Караджов, защото се задават устни въпроси, които изискват много конкретика. И тук се надбягваме с времето и с уменията на министрите бързо да четат предварително подготвен текст. Дуплика ще ползвате ли, господин Министър? Уважаеми господин Караджов, въпросът, който поставяте, извън отговора, който Ви дадох, наистина стои. Има не толкова контрабанда, колкото незаконно влизане на територията на страната и не само през външна граница за Европейския съюз, каквато е границата на Черно море, но и през другите граници на горива, които не са толкова предмет на контрабанда, колкото впоследствие предмет и обект на данъчни престъпления, свързани с акциз и ДДС. И Ви уверявам, че ще разчитам напълно на Вашата подкрепа за законодателни изменения в посоката, в която няколко пъти говорихме днес, даваща възможност за премахване на човешкия фактор и автоматизиране на контрола, така че възможността за злоупотреби с акциз и ДДС, при положение, че държавата се е отказала от прякото облагане и е въвела най-ниските преки данъци – 10 на сто корпоративен и същият за данъците върху доходите на физическите лица, тя трябва да полага максимални усилия косвеното облагане, което е приоритизирала в данъчната си система, да не бъде предмет на посегателство от недобросъвестни икономически субекти и физически лица. Благодаря Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол, господин Министър. Преминаваме към въпросите и отговорите на Христо Иванов – министър на правосъдието. Първо ще зададе въпроса си госпожа Мая Манолова относно условията на труд на служителите в затворите.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Министър! Задавам този въпрос по искане на Синдиката на служителите в затворите в България, които в началото на месец декември внесоха открито писмо в парламента, адресирано до всички парламентарни групи. Очевидно само нашата парламентарна група откликва на тяхното искане и макар със закъснение Вие ще можете да дадете отговор на поставените от тях въпроси. Междувременно от задаването на този въпрос и получаването на Вашия отговор се случиха много неща, които имат отношение към въпроса, който задавам – приет беше Бюджет 2015, в който исканите от служителите в затворите 10 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията им и изпълнение на социалния пакет, не бяха заложени, след което няколко пъти през месец декември и през месец януари служителите от затворите протестираха чрез протестни шествия, мълчаливи протести, предаваха щафета на протеста, пиха чаша студена вода пред затворите и пред Министерството с желание да чуете техните искания. В края на месец януари станаха известни два важни европейски документа – решение на Съда в Страсбург по пилотно дело срещу България, с което страната ни беше осъдена за нечовешки условия в затворите, и доклад на Съвета на Европа, който също се отнася до лошото състояние в българските затвори. Междувременно на 21 януари правосъдието се срещнаха с представители на Синдиката на служителите в затворите за предлагане на конкретни решения на поставените от тях искания. Както стана ясно, Вие не сте присъствали на тази среща поради други ангажименти, но затова пък днес ще можете да отговорите от парламентарната трибуна какво ще предприемете през 2015 г. за изпълнение на Закона, за изпълнение на социалния пакет, който по Закон се дължи на служителите в затворите, за изпълнение на техните справедливи искания и, разбира се, на пилотното решение на Съда в Страсбург, с което е осъдена нашата страна? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Манолова, благодаря Ви за въпроса. Темата наистина е изключително важна. Става дума за сектор, в който има натрупани проблеми от

но със Закона за държавния бюджет на Република България тази сума е осигурена на 76,82%. Тук искам да отбележа, че със същия Закон за държавния бюджет средствата за персонал са намалени с 10% за всички държавни административни структури. Общият брой служители в двете главни дирекции е 6008, като за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” това са 4597, за Главна дирекция „Охрана” – 1411.

14 млн. лв., от които за ГДИН 10 млн. 765 хил. лв., за ГДО – 3 млн. 325 хил. лв., за разходи за персонал на двете дирекции. Искам да подчертая, че базовите възнаграждения на служителите в двете дирекции са съобразени с изискванията на Закона за Основното месечно възнаграждение на държавните служители от двете дирекции се определя и в съответствие със законовите норми на чл. 177 от Закона за МВР, включително по отношение на база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност, което се утвърждава ежегодно със Закона за държавния бюджет на На държавните служители в ГДИН и ГДО се изплащат ежемесечно допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд. Обръщам специално внимание, че за първи път от началото на 2015 г. на служителите от двете дирекции към основното месечно възнаграждение се изплаща дължимата компенсация за нощен труд, време на разположение, както и работата в почивните и празничните дни. С това на практика основните искания на Синдиката на служителите в затворите в голямата си част са изпълнени, в резултат на което те се отказаха от последния планиран протест. Възнагражденията за тази година ще се разплащат в рамките на разходите за персонал за 2015 г., които са определени с постановление на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет. По отношение на втория Ви въпрос – дали ще бъде запазена числеността на служителите, които работят в местата за лишаване от свобода, можем да направим извода, на базата на цифрите, които цитирах по-горе, че числеността на персонала в двете дирекции е невъзможно да бъде запазен без

Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Факт е, че не се справихте успешно със защитата на бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. Не успяхте нито с бюджета на съдебната власт, който беше орязан в частта „Електронно правосъдие”, нито с парите за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Съдебна охрана”. при положение че държавата, правителството на Бойко Борисов през 2015 г. ще изтегли 8 милиарда заем, е повече от ясно, че 10 млн. лв., които са необходими за получаване на възнагражденията на служителите в затворите, е предизвикателство, с което можете да се справите. На На фона и на хвалбите на финансовия министър, че има преизпълнение в събираемостта на бюджета за месец януари, мисля, че не е проблем да даде като начало 10 милиона за служителите в затворите, за да не се стигне нито до съкращения, което е най-лошият вариант, нито до неотговаряне на техните справедливи искания. Нека да бъдем точни – Вие сте им обещали заплащане на една част от допълнителното възнаграждение – нощен труд, време на разположение и труд в почивни дни, но те но те още не са получили тези суми, така че ще трябва да кажете от тази трибуна от коя дата служителите на затворите ще получават допълнително възнаграждение за това. Но въпросът със сумите за храна, сумите за добро изпълнение на служебните задължения и за утежнени условия на труд не са решени, тоест не са изравнени техните възнаграждения в тази им част с възнагражденията на служителите от МВР. Не по-малко важен е въпросът с техническите средства – охранителни камери и други, с които трябва да разполагат българските затвори. Не по-малко важен е въпросът и с ужасните условия, които царят в българските затвори и които са условия на живот на затворниците, но и условия на работа на служителите в затворите. България само по последното дело е осъдена за 30 хил. евро... и ако достатъчен брой затворници подадат искове, България ще плати тези пари персонално на изтърпяващи наказание „лишаване от свобода”, вместо да подобри като цяло условията за всички затворници и за служителите в затворите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Госпожо Манолова, първо, за парите за електронно правосъдие не сте права. За останалите неща имате право, но за това наистина грешите, и сме говорили това нещо. Оперативна програма „Добро управление” и електронното правосъдие ще стане факт поне що се отнася до финансовата част на въпроса. Парите за храна и другите плащания, които изброихте, са в границите на предвиденото от Закона. Просто те наистина не са изравнени като размер с това, което се плаща в системата на МВР. Въпрос на бюджета, с който разполагаме. Това, което ние в момента правим, е, че опитваме да направим реорганизация на начина на работа в местата за лишаване от свобода, чрез която да реализираме икономии и които да ни позволят постепенно да подобрим условията на труд и да реализираме тези плащания. Действаме в рамките на настоящия бюджет. Ако позволи изпълнението на бюджета да ни бъдат отпуснати допълнителни средства, ще се постараем да се справим с обосновката на тези средства по-добре. Що се отнася до пилотното решение, напълно права сте, че това е изключително сериозно предизвикателство пред страната. То още не е влязло в сила. Ние работим интензивно по план с конкретни мерки в негово изпълнение. Със сигурност ще ни трябва подкрепата и на народните представители в това отношение, така че Ви благодаря за вниманието към тези теми. Въпрос на народния представител Искрен Веселинов относно липсата на регресна отговорност за осъдителните решения срещу Република България, постановени от Европейския съд по правата на човека в Страсбург и Съда на Европейската общност в Люксембург.

Това е и част от проблема за липса на доверие в българската съдебна система. Името „Страсбург” се превърна в символ за някакъв шанс на хората да получат справедливост. Неслучайно след присъединяването ни към Европейския съюз броят на делата в Европейския съд за правата на човека се е удвоил. Вярно е, че имаше анализи, които да локализират проблемите. Създадоха се нови механизми, които да ограничат делата в Страсбург. Като цяло ефектът не е кой знае какъв. Мисля, че това налага нов подход към оценката на събитията. Аз като гражданин и народен представител не смятам, че независимостта на магистратите следва да игнорира оценяването им по чисто обективни критерии. Също така смятам, че независимостта на магистратите в България не може да стои над интересите на държавата и нейните граждани, нито да ги накърнява в името на други интереси. Надявам се, съгласен сте с мен, че такъв обективен и точен критерий би могъл да бъде анализът на постановените срещу България осъдителни решения през последните 20 години. В крайна В крайна сметка, като се има предвид, че при всички положения сметката на тези осъдителни решения плаща редовият данъкоплатец, а не виновният магистрат, както и че България не е богата страна с излишни ресурси, мисля, че трябва да има някаква санкция за нехайство, некомпетентност, лично облагодетелстване и прочие и тя да бъде законодателно закрепена. В тази връзка е въпросът ми към Вас: не считате ли, че следва да се въведе законов механизъм за перманентен анализ на подадените в Европейския съд за правата на човека жалби, както и на постановените от там осъдителни решения срещу Република който освен за статистика, да служи и като оценка на магистратите, постановили атакуваните решения, а освен това и механизъм за търсене на регресна отговорност на държавата към виновните магистрати? Като част от този въпрос – имате ли информация колко осъдителни решения срещу България годишно се постановяват? Какво е финансовото измерение на претърпените загуби от това? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Веселинов,

сред страните – членки на Европейската конвенция, за 2014 г. с 18 решения. Статистиката показва трайна тенденция както на подадените жалби, така и на осъдителните решения.

за 2012 г. – 58, за 2013 г. – 26, за 2014 г. – 18. Не съм съгласен напълно с Вас за ефекта от механизма, който беше въведен в резултат на цитирания от Вас анализ. Той показва трайно намаляване на осъдителните решения. Мисля, че едно от важните обстоятелства за тази тенденция, която очертах, е механизмът, който тук вътре решава тези спорове. Що се отнася до финансовата финансовата компонента на въпроса, като обезщетение вследствие на осъдителни присъди на Европейския съд за правата на човека за 2014 г. са изплатени

Тоест отново виждаме доста сериозна тенденция за намаляване на тези параметри. Независимо от това проблемът, който поставяте, е сериозен. Той има не само имуществено и финансово изражение. Тук големият проблем е да можем да осигурим на нашите граждани спазване на техните права и да ограничим репутационните щети, които търпи държавата ни, когато бива осъждана. В този смисъл е и Вашият въпрос за перманентния механизъм за анализ на решенията.

като че ли в предишния парламент тази мярка е останала до голяма степен декоративна, защото докладът е бил внесен, но не е имало комисия, която да го разгледа, и той не е бил поставен на вниманието на народното представителство. В момента подготвяме

колкото желанието ми справедливостта и обективността при постановяване на решения да има реално място при оценяване качествата на един магистрат, неговата възможност за кариерно развитие и прочие.

за тях, така и да е гарантирано, че когато се установи, че в практиката на една или друга институция на съдебната власт има някакви системни проблеми, те ще бъдат адресирани посредством обучение и организационни мерки.

С Вашия отговор приключваме днешния пленарен ден. Следващото редовно пленарно заседание е сряда, 9,00 ч. Закривам пленарното заседание.